Još imamo uvjet za još jednu kratku točku dnevnog reda nadam se. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu, Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazlagati? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Imamo još prijavljen jedan klub. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je međunarodni ugovor kojem je do sada od 2002. godine pristupilo 118 zemalja odnosno stranaka ugovora računajući i Europsku uniju. Hrvatska u području zaštite i očuvanja biljnih genetskih resursa neovisno o tome što do sada nismo bili formalna članica i potpisnica ovog ugovora učinila je značajne pomake prije svega kroz primjenu Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja te kroz Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja. Ono što čini nadogradnju postojećeg sustava je činjenica da ćemo pristupanjem ovom međunarodnom ugovoru omogućiti Republici Hrvatskoj sudjelovanje u međunarodnoj suradnji i slobodnoj razmjeni biljnih genetskih resursa. Na razini Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu ali i na razini zemalja Europske unije očuvanje bioraznolikosti posebice u eri i sve veće industrijalizacije, zagađenja okoliša i klimatskih promjena pridaje se sve veće značenje. Treba reći da je bioraznolikost posebice u trendu ekološke organske proizvodnje i značajan doprinos konkurentnosti poljoprivrede. Hrvatski biljni genetski izvori, sjeme i sadni materijal obiluju raznolikostima zbog specifičnosti Republike Hrvatske, znači Mediteran, gorje i nizine. Dio tog biljnog genetskog materijala već je ugrađen u domaće kultivare žitarica, mahunarki, krvnog bilja i slično. No, postoje brojni genetski autohtoni materijali koje tek treba prikupiti. Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo znanosti financiralo je nekoliko znanstvenih projekata koji su trebali doprinijeti ustrojavanju Hrvatske banke biljnih gena. Također i poljoprivredni institut u Osijeku ili Zavod za sjemenarstvo u Osijeku rade značajan posao i na promociji, na komercijalizaciji domaćeg genetskog biljnog materijala. Brojni kultivari postali su izvozni proizvod. Proizvodnja domaćih sadnica i sjemena trebala bi biti jedan od prioriteta poljoprivredne politike. I ovaj međunarodni ugovor trebao bi pomoći promociji našeg genetskog biljnog potencijala na globalnoj razini. Klub Hrvatske demokratske zajednice će poduprijeti donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Premda je naznačena kao ovako jedna sitna točka, međutim ipak bih želio reći makar i u ovim kasnim satima da ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu sa Konačnim prijedlogom zakona sigurno je značajan za organiziranje, sakupljanje, očuvanje, opisivanje i upotrebu biljnih genetskih resursa u poljoprivredi. Uz to i ovaj zakon koji potvrđuje ovaj međunarodni ugovor potaknut će stvaranje jedinstvene Hrvatske banke biljnih gena jer je to osnovni cilj koji ovaj zakon potiče a u svrhu stvaranja globalnog informacijskog sustava putem kojeg će informacije iz banke gena biti dostupne svima uz olakšanu razmjenu materijala te pravednu raspodjelu dobiti od njihove upotrebe. Mislim da je to vrlo značajno upravo za Republiku Hrvatsku koja u ovom momentu nema centralnu banku biljnih gena nego kroz nacionalni program je na drugi način to uređeno, ali da bi se došlo do prave banke gena mislim da se treba još mnogo toga odraditi a to je sigurno značajno upravo za Republiku Hrvatsku koja sa oko 3 milijuna hektara poljoprivrednih površina od kojih je jedan hektara oranica i vrtova, a u koju spada 75% obradivih površina na kojima radi 10% stanovništva koje se bavi poljoprivredom i od koje nastaje 11% bruto BDP-a. Upravo zbog svega toga Republika Hrvatska mora voditi računa o hrvatskim biljnim genetskim izvorima sjemena i sadnog materijala. Zašto je to bitno? Pa bitno je ne samo zbog ovog potpisanog ugovora međunarodnog, nego upravo zbog obilja raznolikosti tog genetskog materijala kojim Republika Hrvatska obiluje. Vezan je za specifičnosti koje su nastale na poljima da li mediterana, planinskog dijela Republike Hrvatske ili u našim plodnim nizinama. Upravo dio tog biljnog genetskog materijala već je ugrađen u domaće kultivare, žitarice, mahunarke, krmnih bilja i druge. brojni genetski autohtoni materijali još nisu prikupljeni a kamo proučeni i sačuvani. Potrebno ih je istražiti jer postoji potreba i mogućnost da se upotrijebe sada ili u budućnosti da li za poljodjelsku proizvodnju, da li za uređenje krajobraza ili slično. Zašto je to bitno? Pa zato što naš okoliš je iz dana u dan sve više zagađen, pa postoji opasnost od genetske erozije ovih neistraženih izvora. Mislim da ne bi bilo dobro da ostanemo bez nekih autohtonih biljnih genetskih proizvoda koje bi trebali u određenom momentu ili koje ćemo možda u određenom momentu morati koristiti. Danas se uzgoj tradicijskih, autohtonih, biljnih materijala koji su bili karakteristični za seljački uzgoj koji sve više prelazi na proizvodnju modernih, visoko rodnih kultivara dodatno otežati održavanje ovih hrvatskih biljnih izvora i to većine od 260 poljodjelskih vrsta. Druga stvar koja djeluje na te biljne genetske materijale je urbanizacija i industrijalizacija naših prostora. Ona također smanjuje genetsku raznolikost naših autohtonih varijateta, te time ugrožavamo nacionalno oplemenjivanje, sjemenarstvo i rasadničarstvo kao temeljne grane poljodjelstva. Kod nas se poslovi čuvanja i sakupljanja genetskih resursa provode u sklopu Nacionalnog programa za biljne genetske resurse u poljoprivredi, a Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku vodi središnju gen banku pri kojoj se objedinjuju svi podaci o očuvanim i prikupljenim genetskim genetskim resursima, pri ostalim gen bankama sudionicima nacionalnog programa od ministarstva, gen banaka, sveučilišta, instituta oplemenjivača, drugih pravnih i fizičkih osoba. Upravo zbog toga postoji obveza stvaranja jedne banke gena na nivou republike. To je svakako nešto, ali cilj nam mora biti stvoriti tu hrvatsku banku biljnih gena kao samostalne znanstvene institucije Republike Hrvatske koja će imati zadatak da upotrebom raspoloživih znanstvenih metoda omogući očuvanje poljodjelskih biljnih izvora u …/Govornik se ne na način da će biti očuvana taj genetski materijal na jedan znanstveni način kako se to radi u svijetu. Tada će i hrvatska banka biljnih gena biti temelj biljne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja predvidjelo je u okviru proračuna za taj posao očuvanja biljnih genetskih resursa u iznosu od milijun i pol kuna. Samo je sada potrebno organizirati, organizirano prići uređenju hrvatske banke biljnih gena poljoprivrednog bilja. Uz potvrđivanje ovog međunarodnog ugovora tada bi i sredstva iz međunarodnih financija trebala biti izdašnija i postojala bi veća mogućnost njenog korištenja. Zato klub SDP-a podržava zakon koji potvrđuje ovaj međunarodni ugovor, jer smatramo da je vrlo značajno da Hrvatska bude samostalna u svome dijelu očuvanja biljnih genetskih vrsta i u mogućnostima preraspodjele toga. Ali isto tako i u kontaktima sa drugim državama vezano i za izmjene i za stvaranje stvaranje novih vrsta koje bi mogle osigurati kvalitetniji i bolju proizvodnju i mnogo više hrane kako u Hrvatskoj tako i u ostalom dijelu svijeta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sasvim je sigurno je to vrlo značajno. Mi imamo ogromne biološke i genetske potencijale. Treba ih sačuvati. Prelazimo na pojedinačnu. Javio se gospodin Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Ja ću kratko raspravu možda malo neuobičajenu, ali kad govorimo o biljnom genetskom potencijalu onda tu treba obuhvatiti stvarno puno stvari. Vjerujem da među nama ne postoji nitko tko nije čuo za slavonsku šljivovicu, rakiju koja je autohtoni na daleko poznati, prepoznatljivi proizvod iz Slavonije. Dobro, to je sad stvar ukusa. Činjenica je da je slavonska šljivovica zakonski propisana, odnosno jedina, jedini oblik alkoholnog pića koji je kao autohtoni registriran. Ono što je možda manje poznato jest da je visoku razinu kvalitete slavonske šljivovice i njezinu prepoznatljivost diljem Europe ostvarila još Austro-ugarska i to propisujući određene mjere vezane uz podizanje nasada slavonske šljive, te propisa o izgradnji, tehničkoj opremljenosti tzv. pecara slavonske šljivovice. Osim toga, bile su propisane i mjere organizacije proizvodnje i trženja slavonskom šljivovicom što sve govori o značaju ove proizvodnje kako u društvenom tako i gospodarskom smislu za tadašnju čitavu Slavoniju koju su tada za Austro-ugarske nazivali šljivarskim rajem. Slavonska šljivovica je rekoh danas zaštićeni proizvod izvornog zemljopisnog porijekla koji možete naći u svim dijelovima Europe. Primjerice, teško je naći u Njemačkoj Nijemca koji nije čuo ili koji ne zna što je to Echte slavonische snaps. To mislim da svi znaju. Temeljne karakteristike slavonske šljivovice normirane su u našem zakonu odgovarajućim pravilnikom objavljenim u "Narodnim novinama" broj 20 iz 2007. godine gdje po prvi puta nakon 300 godina dobiva potpuni naziv s pridjevom slavonska zbog kraja iz kojega izvorno potječe. To dakle lička nažalost nema. Slavonska šljivovica proizvodi se od autohtonih sorti šljiva, dakle to je temeljni uvjet. Primjenom dugogodišnjeg iskustva proizvođača u skladu s tradicionalnim postupkom proizvodnje. Time se dobiva aperitiv čije najveće odlike izvrsna kvaliteta i specifična aroma. Punoću specifične arome i izuzetnu pitkost ova rakija dobiva naknadnim zrenjem kroz odležavanje u drvenim bačvama od slavonske hrastovine, također propisano pravilnikom. Brojna istraživanja pokazala su da je slavonska šljivovica proizvod bez tragova pesticida i da je zbog tradicijskog postupka proizvodnje čist ekološki proizvod. Možda će netko reći kakve veze ima ova rasprava s raspravom o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu. No moja rasprava ima veze s prijedlogom ovoga zakona u toliko što ovim zakonom se osigurava očuvanje autohtonih vrsta šljiva od kojih se proizvodi slavonska šljivovica. Isto tako osigurava se očuvanje slavonskog hrasta od kojih se proizvode bačve koje su kao što smo rekli vrlo bitan čimbenik dobivanja upravo te vrste pića. Najpoznatija vrsta šljive, kad već govorimo o slavonskoj autohtonoj šljivi je bistrica, za nju smo vjerojatno svi čuli. Dobro, Ličani su dosta glasni, ali u pojedinim dijelovima Slavonije postoji još različitih autohtonih vrsta poput bjelice, valpovke, brdaklije, debeljare, kamenjare i drugih sličnih vrsta. Riječ je o vrstama šljiva koje uspijevaju na tom podneblju na tom području koje nisu, da tako kažemo plantažno rasprostranjene i koje su poprilično neisplative u smislu prikupljanja i od nje izrade rakije. Međutim, one su autohtone, oni predstavljaju jedan značajan dio bioraznolikosti Republike Hrvatske, poglavito tamo na području Slavonije, ali ono što je šteta jest da su sve te autohtone vrste šljive izuzetno podložne različitim oblicima bolesti od kojih je najpoznatija šarka za koju smo vjerujem svi čuli. Šarka može cijelu biljnu populaciju šljive uništiti u vrlo kratkom roku i nema joj lijeka. Stoga je za očuvanje navedenih, ali i nekih drugih autohtonih vrsta voća, povrća, u ovom slučaju šljiva ono što je za nas najbitnije, da ovakav jedan zakon dolazi koji će nam omogućiti da se genetski potencijal, odnosno u Gen banku smjeste svi oni uzorci ovakvih autohtonih proizvoda kao što je slavonska šljiva. Ovo je naravno samo jedan primjer na kome sam želio izraziti zadovoljstvo zbog donošenja ovakvoga jednoga zakona i onoga što će sukladno tom zakonu sutra biti ustrojeno kako ne bismo pod navalom svih ovih raznoraznih hibrida i svih onih načina zaštite voća i povrća jednostavno izgubili ove stvari, odnosno ove biljne vrste koje smo imali od starina. Evo, hvala lijepa. Žao mi je što se ne mogu uključiti u ovu raspravu jer nema tko ovdje predsjedavati, ali u svakom slučaju ako mogu tako kazati, ovo podupirem jer ovo je naše bogatstvo kojeg mi nismo ni svjesni, što u genetskom smislu to znači za budućnost. Hvala lijepa. Zaključiti ćemo raspravi o ovoj točki dnevnog reda i glasovati ćemo kad se steknu uvjeti. Dame i gospodo zastupnici, za večeras je plan koji smo otprilike zacrtali ispunjen. Mi sutra nastavljamo sjednicu u 9,30 sati s točkom dnevnog reda Izvješće o radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2007. godinu i znači u 9,30 sati. Želim svima laku i ugodnu noć i sutra se vidimo. Hvala lijepo.